nastavljamo rad sednice Dvadesetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 110 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 135 135 narodnih poslanika.Prelazimo na odlučivanje o Predlozima akata iz tačaka od 1. do 20. dnevnog reda sednice.Stavljam

5.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Ljiljane Mihajlović na član 6. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Vesne Nikolić Vukajlović na član 7.

9.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član 10.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 11.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Marine Ristić na član 12.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Filipa Stojanovića na član 13.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 14. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član 15. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 16. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 17.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 18.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član

5.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Ljiljane Mihajlović na član 6. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Vesne Nikolić Vukajlović na član 7. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Aleksandre Belačić na član 8.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 9.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član 10.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 11.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Marine Ristić na član

je bio uzdržan.Stavljam na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 30.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član

37.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 38.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića

43.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 44.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član

43.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 44.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 54.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji,

23.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti, u

što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i svoje ime pozdravim Njegovu Ekselenciju, predsednika Narodne skupštine Republike Angole, gospodina Fernanda da Piedad Diaš duš Santuš, sa članovima delegacije Narodne skupštine Republike Angole, koji prate deo današnje sednice sa galerije velike sale i nalaze se u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.Molimo vas da aplauzom pozdravimo naše uvažen

12.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju,

Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti u

2.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana

opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta radi izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, u

37.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 38.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član

24.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 25.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član

usvojila Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata

od posebnog značaja za Republiku Srbiju.Stavljam na glasanje Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru, u

5.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman na član 6. Ljiljane Mihajlović.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman na član 8. Aleksandre Belačić.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Petra Jojić na član 8.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član 8.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član

11.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Filipa Stojanovića na naslov iznad člana 12.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član 12.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član

15.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 19.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 20.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član

27.Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 31.Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 32.Stavljam na glasanje amandman Filipa Stojanovića na član 36.Stavljam na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 39.Stavljam na glasanje Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru, u

glasanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, u

1.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 1.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član

5.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 6.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 7.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član

zakona.Stavljam na glasanje Predlog odluke o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture (broj 011-2996/19), u

odluke.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Iran, u

između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata, u

1.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 2.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 3.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 4.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 5.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, u

glasanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, u

1.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 1.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 1.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 1.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 2.Zaključujem glasanje.Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za konkurentnu poljoprivredu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat unapređenje zemljišne administracije u Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u

Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2009 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu, u

vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom